Уважаеми колеги, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е свикано днешното извънредно пленарно заседание от 10,00 ч. при следния дневен ред: Първо гласуване на Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.,

В петък трети поред беше министър Шишков – на регионалното развитие, във вторник стана десети. Аз имам зададен въпрос към него първата седмица, когато сме се заклели. Два месеца по-късно не знам защо се крие този министър и все назад, назад се бута. Какво наложи да се промени от петък до вторник да стане от трети десети? И моля да се оправи, тъй като си има ред, по който министрите – винаги е имало такъв ред, по който си отговарят на парламентарните въпроси. Нека, докато стигнем до парламентарния контрол, да се оправи списъкът и да се върне този, който беше в петък. Благодаря. Благодаря. Ще проверя, колега, и ще Ви съобщя. Господин Ченчев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, към Вас за да започне това пленарно заседание, в което на нашето внимание е представен Закон за удължаване на бюджета, тук трябва да присъства целият състав на Министерския съвет. Когато Министерският съвет вкарва бюджет и той не е адекватен на нуждите на хората, хайде, господин Председател, да не прилагаме едни прийоми, които прилагаха доста дълги години колегите от ГЕРБ, когато тук, в залата, колкото и пъти да канихме представители на Министерския съвет, те не се явяваха. Искаме целия състав на Министерския съвет тук, заедно с министър-председателя господин Донев. Достатъчно сериозна е темата. Законът, който вкарват, е спорен. Има парламентарни групи, които не са съгласни така да се случват нещата в България, защото българските граждани имат нужди, тези нужди са заради кризи, предизвикателства пред България, война. да се яви тук съставът на Министерския съвет в цялост, от името на парламентарната група предлагам 30 минути почивка, а Вие поканете Министерския съвет. Благодаря Ви. Господин Ченчев, трябва да Ви уведомя – поканени са колегите от Министерския съвет, но ще Ви уважа и ще дам 30 минути почивка, която Ви е необходима.

Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по здравеопазването. Колеги, кой ще представи Доклада на Водещата комисия – по бюджет и финанси? Заповядайте, господин Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Първо, предлагам на основание чл. 44, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова – заместник-министър на финансите; Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет“; Георги Чукалев – началник отдел в дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“; на Министерството на здравеопазването: Александър Златанов – заместник-министър на здравеопазването; на Националната здравноосигурителна каса: професор доктор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса; и на Националния осигурителен институт: Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт; Антонина Николова – директор на дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“. Благодаря Ви, господин Чобанов. Колеги, да гласуваме за допускане в залата предлагам. Моля, режим на гласуване.

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25. Вносител – Министерският съвет на 1 ноември 2022 г. На заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. В началото на своето изказване министърът на финансите – госпожа Велкова, посочи, че бюджетът на държавата е финансов план, който е израз на управленската програма на управляващото парламентарно мнозинство. Предвид липсата към момента на редовен кабинет, служебното правителство, спазвайки срока – 31 октомври 2022 г., внася в Народното събрание въпросния законопроект. Служебното правителство е разработило разчети за бюджетната рамка за 2023 г. при следните допускания: продължаване действието на политиките и мерките от 2022 г. при дефицит от 6,6% от брутния вътрешен продукт по Консолидираната фискална програма, който се формира на базата на запазване на всички политики, произтичащи от приети нормативни актове; спазване на ограничението на фискалните правила за дефицита по КФП, което предполага значителни консолидационни мерки, съответно залагането на допускания за значителни промени в приходните и разходните политики. И двата варианта са неприемливи, тъй като първият води до наслагване на очертаващите се структурни дисбаланси в отделните сектори, до неспазване на изискванията на фискалните правила и ограничения в Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж, както и до рискове, породени от необходимостта от значително дългово финансиране в средносрочна перспектива, а при втория вариант – промените на политиките и допусканията, с които да се балансира бюджетът до нужните нива, не могат да бъдат отнесени към определени политически приоритети, обичайно залагани в управленската програма на редовно правителство, каквото към момента не е сформирано. С настоящия законопроект се осигурява продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, както и продължаване на действието на политиките и мерките, които са надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г. Законопроектът позволява всички системи да функционират, докато редовно правителство състави проект на бюджет въз основа на управленската си програма. Запазени са действащите данъчни облекчения и намалени данъчни ставки за периода, за който са одобрени от Народното събрание. Заплатите, пенсиите, социалните плащания се финансират на достигнатите нива към декември 2022 г. Създадена е възможност да се извършват всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативните програми на Европейския съюз. Предвидени са възможности за финансиране при спешни и неотложни обстоятелства. Със Законопроекта при липса на управляващо мнозинство към момента се запазва фискалната позиция такава, каквато е при целогодишно действие на приетите политики и мерки от предходното редовно правителство и Народното събрание на Със Законопроекта се предлага и определянето на временни правила относно показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет – допускат се промени на тези показатели, но не по-високи от 25 на сто на тримесечна база от годишните размери на съответния показател, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Определя се редът за изплащане на вноската в общия бюджет на Европейския съюз за съответните месеци и редът за извършване на плащания към международни финансови и други институции Със Законопроекта се предлага да бъде запазена възможността за използване на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за заплащане и за ползване за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма. Предвидена е възможност държавен дълг по чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси да се поема и посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора на дългови източници за финансиране на бюджета. Предлага се Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по предвидените в т. 2 на чл. 70 и в чл. 70а на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани в рамките на бюджетната 2022 г. Определя се редът за извършване на плащанията за издръжка по бюджетите на общините, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Прилагането на Законопроекта ще се осигури в условията на действие на разпоредбите на чл. 87 и чл. 98 от Закона за публичните финанси. Предлаганата уредба не е свързана с допълнителна административна тежест за лицата и разходи за икономическите субекти. допълнение служебният вицепремиер и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров увери народните представители, че няма да има намаляване на социалните плащания, а напротив, с оглед на действието на автоматичния механизъм за определяне на официалната линия на бедност през 2023 г. подкрепата, предоставяна на хората с увреждания по Закона за хората с увреждания, се увеличава с 22% в зависимост от вида и степента на увреждане. По Законопроекта се проведе дискусия, на която бяха застъпени следните становища: Управителят на Българската народна банка Димитър Радев подкрепи подхода на Министерството на финансите да внесе настоящия законопроект, като направи три коментара: На първо място, е необходимостта от синхронизирането на паричните и фискалните условия в страната. Липсата на такава синхронизация води до макроикономически дисбаланси, като в настоящата ситуация резултатът ще бъде силно намаляване на ефективността на мерките за ограничаване на инфлацията. В момента е налице сблъсък между паричната политика, която цели да намали търсенето, съответно инфлацията чрез затягане на лихвените условия, и фискалната политика, която, въпреки всички условности на параметрите, не върви към консолидация, а към разхлабване. На второ място, тревожните сигнали от финансовите пазари. Налице е силно влошаване както на рисковата премия, така и на условието за финансиране на дълга, което, на трето място, ще доведе до ликвидни ограничения на бюджета. Според него натискът върху Министерството на финансите ще се увеличи в края на тази година и през следващата година, поради което не трябва да се допуска ситуация, при която то да приоритизира разходите – нещо, което е в компетентностите на Народното събрание, както и да финансира при много лоши условия касовия си план. В заключение господин Радев посочи, че неяснотата около фискалната позиция на страната е проблем. Според него трябва да се намери формулата, зад която най-добре да застане парламентът и по този начин да се демонстрира ангажимент, подкрепен с действия, че страната ще се придържа към дисциплинирана фискална политика. За съжаление, прочитът на кредитните агенции и международните финансови институции към настоящия момент е, че се очертава тенденция на разхлабване на фискалната политика, което се разглежда в някаква степен като проблем. Като пример за ангажираност той посочи приетото от Народното събрание решение за еврото, което според него направи шансовете за присъединяване към еврото в посочения срок от почти близко до нула, до 30 – 40% в момента, имайки предвид и големия брой логистични и технически въпроси, които трябва да бъдат решени. Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов заяви, че Фискалният съвет съгласува Законопроекта, като отбеляза, че от фискална гледна точка на базата на направените изчисления за следващата година, е налице нуждата от така наречения отрицателен фискален импулс. Гласуваните преди дефицити следва да бъдат намалени, както и допълнително да се затегне фискалната политика, за да може да бъде овладяна инфлацията. В този смисъл трябва да бъдат предприети значителни структурни мерки с оглед овладяване на устойчивостта на бюджета в дългосрочен период спрямо икономическия цикъл и да има относително балансирана политика по отношение на овладяването на инфлацията и запазването на част от икономическия растеж. В отговор на изразените от народните представители Асен Василев и Венеция Ангова от „Продължаваме Промяната“ и Мартин Димитров от „Демократична България“ опасения относно липсата на внесен държавен бюджет за 2023 г. и дали има буфери в настоящия законопроект, при евентуален сценарий за провеждане на нови парламентарни избори и евентуално съставяне на правителство през месец май 2023 г. и приемане на бюджет през месеците юни – юли, както и съмнения за нарушаване на разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от Закона за публичните финанси, министър Велкова увери народните представители, че ако няма редовно избрано правителство, с така предложения законопроект държавата може нормално да функционира до месец юни-юли 2023 г. при запазени размери на всички правила. За да бъде спазен срокът и фискалните правила, е трябвало да се предприемат действия за промени в политики, което не е редно да бъдат предлагани на Народното събрание от едно служебно правителство. В подкрепа на Законопроекта се изказаха народните представители Кирил Ананиев и Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС, като подчертаха, че всички политически сили в Народното събрание категорично не могат да разчитат на колективния бюджетен разум. В момента разходите изпреварват с две години растежа на брутния вътрешен продукт. С настоящия законопроект служебното правителство предлага временно да се самоограничат народните представители, докато не е налице бюджетно и политическо парламентарно мнозинство, което да подкрепя финансовия министър за благоразумна фискална политика. Освен това, ако се приеме бюджет за 2023 г. това ще затрудни изключително едно редовно правителство, което ще бъде поставено пред свършен факт да не може да изпълни своята програма. Петър Чобанов от „Движение за права и свободи“ също се изказа в подкрепа на представения законопроект като добър вариант в настоящата ситуация, която приканва политическите партии да направят всичко възможно да съставят редовно правителство, което да заложи политиките, които да бъдат следвани. Освен това до края на месеца Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международният валутен фонд се очаква да ревизират прогнозите си за икономическия растеж на страната през следващата година, като според него очакванията са за една по-консервативна прогноза. Румен Гечев от „БСП за България“ заяви, че парламентарната им група ще подкрепи Законопроекта на първо гласуване, тъй като желаят да използват възможността между първо и второ четене да направят конкретни предложения в подкрепа на защитаваните от тях политики и призова в Народното събрание да бъдат внесени и предоставени на народните представители подготвените от експертите на Министерството на финансите варианти на бюджет за 2023 г. на Българската стопанска камара Мария Минчева и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България се изказаха в подкрепа на Законопроекта, като призоваха народните представители към национално отговорно поведение, да оценят необходимостта от фискална консолидация и излъчването на редовно правителство. Представителят на Конфедерацията на независимите синдикати в България Любослав Костов не подкрепи Законопроекта, тъй като според него е редно служебният кабинет да спази Закона за публичните финанси и да внесе бюджет за 2023 г. В настоящия законопроект липсва политика по доходите, включително и ръст на минималната работна заплата. Председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева изрази необходимостта от държавен бюджет за 2023 г., тъй като общините не биха могли да приемат общинските си бюджети в условията на неприет държавен бюджет за следващата година. В изложението тя наблегна на необходимостта от включването на чл. 83 до чл. 86 от Закона за държавния бюджет за 2022 г. в чл. 1 на Законопроекта с оглед ритмичното изпълнение на европейските проекти. Освен това, преходните остатъци на общините, разписани

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември

Кой ще представи Доклада на Комисията по енергетика? Заповядайте, господин Добрев.

и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката – господин Росен Христов – министър, госпожа Ива Петрова – заместник-министър; от Министерството на финансите – госпожа Гергана Беренска – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“, госпожа Цветомира Заркова – началник-отдел, дирекция „Държавни разходи“, и госпожа Ваня Вачева – началник-отдел в дирекция „Държавен дълг“. Мотивите към Законопроекта бяха представени от госпожа Гергана Беренска. Предлага се Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по предвидените в т. 2 на чл. 70

по нови заемни споразумения на „Булгаргаз“ ЕАД в размер до левовата равностойност на 150 млн. евро във връзка с необходимостта от спешно осигуряване на алтернативни доставки и гарантиране на непрекъснатост на доставките на газ за страната и за заемно финансиране за „Булгартрансгаз“ ЕАД в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро:

законодателно предложение на Европейската комисия за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1938 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ, както и на Регламент (ЕО) № 715/2009 относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ, публикувано на 23 март 2022 г. Определя се редът за финансиране на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по реда на чл. 56 от Закона за защита при бедствия, на дейности в условията на миграционен натиск, на мерки, свързани с високите цени на електрическата енергия и природния газ, на мерки за преодоляване на последиците от COVID-19, на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание, за подготовката и произвеждането на избори. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: господин Делян Добрев и господин Венко Сабрутев. Народният представител Венко Сабрутев изрази позицията на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, че Министерският съвет трябва да изпълнят задължението да внесат държавния бюджет за 2023 г. в цялост. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика, с 11 гласа „за“ без „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България

Благодаря, господин Добрев. Кой ще представи Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление? Заповядайте. Господин Председател, господин Министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители!

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48 202 01 25, внесен от Министерски съвет на 1 ноември 2022 г. На редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект

и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48 202 01 25, внесен от Министерски съвет на 1 ноември 2022 г., да В заседанието на Комисията взеха участие госпожа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините“, и госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“ към Министерството на финансите. От името на вносителите Законопроекта бе представен от госпожа Жени Начева. Тя акцентира върху частта за общините, където със Законопроекта в чл. 6, ал. 1 се предлага разходите по бюджетите на общините да се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на 2022 г., и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г. Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Дадена е възможност на кмет на община да може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общините за съответния период, заемните средства на общините и наличните средства от преходните остатъци по бюджетите на общините. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Настимир Ананиев и Кирил Петков, които изразиха резерви по внесеното предложение за удължаване на бюджета за 2022 г. и необходимостта от Закон за бюджет на Република България за 2023 г. Народният представител Халил Летифов изрази подкрепа за Проектозакона, отношение взе и народният представител Николай Нанков. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа – без „против“ и 9 гласа – „въздържал се“, предлага на Народното събрание Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г.“

Заповядайте, господин Димитров.

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. Според мотивите към Законопроекта служебното правителство разработва и внася проект на закон, с който да се осигури продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони. Съгласно Разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства. същото време, като се отчитат късното приемане на бюджет 2022, а впоследствие и неговата актуализация, съответно въведените с тях нови и надграждащи политики и мерки с постоянен характер, с представения законопроект се предлага продължаване на действието на плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2022 г. Запазва се минималният размер на основната заплата за най ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител; размерите на минималния и максималния месечен осигурителен доход; дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица; размерът на общата годишна квота за ваучери за храна и размерът на редица нормативно определени плащания. Със Законопроекта се предлага и определянето на: - временни правила относно поемането на ангажименти за разходи и на новите задължения за разходи на бюджетните организации по държавния бюджет; реда за изплащане на вноската в общия бюджет на Европейския съюз за съответните месеци и реда за извършване на плащания към международни финансови и други институции и фондове; - реда за извършване плащанията за издръжка по бюджетите на общините, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК; реда за финансиране на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по реда на чл. 56 от Закона за защита при бедствия, на дейности в условията на миграционен натиск, на мерки, свързани с високите цени на електрическата енергия и природния газ, на мерки за преодоляване на последиците от COVID 19, на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание, за подготовката и произвеждането на избори. Предвидена е възможност за: - поемане на държавен дълг по чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси и по средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора на дългови източници за финансиране на бюджета; издаване на държавни гаранции по предвидените в т. 2 на чл. 70 и в чл. 70а на Закона за държавния бюджет за 2022 г. заемни споразумения, които не са реализирани в рамките на бюджетната 2022 г.; издаване на държавни гаранции по нови заемни споразумения за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ от Европейския съюз на Украйна, както и по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2023 г. В хода на дискусията министрите на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа подкрепиха Законопроекта и заявиха, че с него политиките, провеждани от двете министерства, ще бъдат финансово обезпечени. Представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и парламентарната група на „Движение за права и свободи“ обявиха, че финансовата стабилност на страната през 2023 г. е приоритет за тях и ще подкрепят Законопроекта.

Народният представител професор Румен Гечев обяви, че представителите на парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепят Законопроекта. Той уточни, че между двете гласувания на Законопроекта ще внесат предложения, за да се обезпечи провеждането на политиките до избор на редовен кабинет. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 12, без „против“ и „въздържал се“ – 8 народни представители.

Кой ще представи Доклада на Комисията по въпросите на Европейския съюз?

за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г.“ Законопроектът беше представен от госпожа Ваня Стойнева – началник на кабинета на министъра на финансите. На заседанието присъстваха: Детелина Караенева – директор на дирекция „Национален фонд“, Константин Илиев – главен експерт в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите, Георги Чукалев – началник на отдел в дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ в Министерството на финансите,

Госпожа Стойнева представи мотивите за внасяне на Законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса Предложението на Министерския съвет е Законът за действие на Закона за бюджета за 2022 г. да продължи своето действие за три месеца. С него вносителят цели да осигури продължаващо финансиране на социални и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони, и да се постигне правна сигурност за гарантиране правата и законните интереси на гражданите по прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения по приемането на регулярните бюджетни закони за 2023 г. Госпожа Стойнева представи пред Комисията информация относно сметката за средства от Европейския съюз на „Национален фонд“ и какво е предвидено в удължителния закон. Годишните разчети на тази сметка са утвърдени с Решение на Министерския съвет № 185 от 31 март 2022 г. Съгласно това решение заложените разходи са в размер на 4,408 млрд. лв., приходите са в размер на 4,061 млрд. лв., а заложените трансфери от централния бюджет са 682,129 млн. лв. Това е така нареченото национално съфинансиране, което се добавя към европейското финансиране. Към 31 март 2022 г. извършените разходи от сметката за средства от Европейския съюз са в размер на 419 млн. лв., а полученият трансфер от централния бюджет е в размер на 54 млн. лв. Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезлите в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства. Госпожа Стойнева подчерта, че за първото тримесечие на 2023 г. ще има ограничение по отношение на трансфера от централния бюджет, който следва да не надвишава реализираните през първото тримесечие на 2022 г. 54 млн. лв. Разпоредбата обаче не налага ограничения на размера на извършените разходи по сметката за средства от Европейския съюз. Имайки предвид, че трансферът от централния бюджет се използва за покриване на разходите за национално съфинансиране, в случай на необходимост същите могат да бъдат извършени за сметка на наличния европейски финансов ресурс, а впоследствие при приемане на Закона за бюджета на Република България за 2023 г. и отпадане на ограниченията на удължителния закон да бъдат възстановени към сметката за средства от Европейския съюз на „Националния фонд“ чрез трансфер от централния бюджет, съответно коригирани и източниците на вече извършените плащания. Очакванията на Министерството на финансите са, че на база изпълнение на програмите към настоящия момент концентрацията на плащанията по програмите ще се измести след първо тримесечие. Министерството счита, че трансферът от централния бюджет ще бъде достатъчен, за да осигури финансирането на всички необходими плащания. Със Законопроекта се определя и редът за изплащане на вноската в общия бюджет на Европейския съюз за съответните месеци и редът за извършване на плащания към международни финансови и други институции и фондове. Със Законопроекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага прилагането на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и изготвянето на справка за съответствие с европейското право. След представянето на Законопроекта последва дискусия и запитвания от народните представители. Господин Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ отправи въпрос към началника на кабинета на министъра на финансите дали при приемането на предложения законопроект и липсата на редовен кабинет, който да внесе бюджет за 2023 г., би създало проблеми за плащанията по европейските програми и по Плана за възстановяване и устойчивост и тяхната ритмична работа, в случай че има нови парламентарни избори и сформиране на ново правителство, което да внесе Законопроект за бюджета едва през юни или юли 2023 г, както и дали според Министерството на финансите увеличенията на плащанията по европрограми ще се случат, както бе заявено по-рано от Министерството през второто полугодие, а първото ще остане както е било през 2022 г. Господин Василев се поинтересува и как би се отразила липсата на каквито и да е финансови параметри за 2023 г. на конвергентния доклад, който се представя във връзка с влизането в еврозоната. Заместник-председателят на Комисията и член на парламентарната група на ГЕРБ-СДС господин Томислав Дончев попита представителите на Министерството на финансите дали Министерството разполага с разчети за цялата 2023 г. и колко ще са необходимите средства за съфинансиране по проекти от програмен период 2014 – 2020 г., по които могат да се правят разплащания до края на 2023 г. Според госпожа Стойнева Министерството на финансите няма да има затруднения за извършване на плащанията, тъй като сметката за средства от Европейския съюз на „Националния фонд“ е сметка, която, както е предвидено и в Закона за публичните финанси, дава гъвкавост, която позволява посрещането на всички плащания, които се извършват по програмите, по което и да е време през годината. Тя потвърди, че Комисията е запозната с действията на служебния кабинет към момента и Министерството не е получило негативна обратна връзка по отношение на действията, които предприема. Председателят на Комисията госпожа Деница Симеонова пожела да получи уточнение относно рисковете и как могат да бъдат предотвратени, в случай че няма нов приет държавен бюджет в първото тримесечие на 2023 г., кога се очакват постъпления по сметката на „Национален фонд“ и изиска Министерството да изпрати разчети относно необходимото финансиране за дейности, свързани с техническия план за приемане на еврото. На това запитване началникът на кабинета на министъра на финансите госпожа Ваня Стойнева уточни, че Министерството на финансите не отчита към момента риск от липса на ликвидност в сметката за средства от Европейския съюз. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48 202 01 25, внесен от Министерския съвет.“ Симеонова. Господин Гьоков, заповядайте да представите Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, господин

ноември 2022 г. На редовно заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите – заместник-министър Людмила Петкова, Росица Спасова – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи“ и Евгения Орлова – експерт; от Министерството на труда и социалната политика – заместник-министър Емил Мингов, заместник-министър Надя Клисурска-Жекова, Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, Петя Малакова – началник-отдел „Обществено осигуряване“ в същата дирекция, Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“,

плащания, размери и квоти на нивата от 2022 г., като например в областта на социалната политика това са: средномесечният доход и размерите на месечните и еднократните помощи по Закона за семейни помощи за деца; размерът на задължителната здравноосигурителна вноска; размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване; размерите на минималния и максималния месечен осигурителен доход; размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст; дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица; размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя); размерът на общата годишна квота за ваучери за храна и други размери на нормативно определени плащания. Прилагането на Законопроекта ще се осигури в условията на действие на разпоредбите на чл. 87 и чл. 98 от Закона за публичните финанси и не е свързано с допълнителна административна тежест за лицата и разходи за икономическите субекти. От името на вносителите Законопроектът бе представен от заместник-министър Людмила Петкова. Тя посочи, че служебното правителство разработва и внася проект на така наречения удължителен закон, с който да се осигури продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, размерите на които се определят с годишните бюджетни закони. Съгласно Разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер до размера им за същия период на предходната година. Бюджетът за 2022-а е приет по-късно, а впоследствие бе приета и неговата актуализация, но с представения законопроект се предлага продължаване на действието на всички видове помощи, обезщетения, данъчни облекчения. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Георги Гьоков парламентарната група на „БСП за България“, Деница Сачева – парламентарната група на ГЕРБ-СДС, Искрен Арабаджиев – парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, Севим Али – парламентарната група на ДПС, Георги Георгиев – парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Народните представители Деница Сачева, Искрен Арабаджиев, Севим Али и Георги Гьоков изразиха подкрепа за Законопроекта с оглед необходимостта от осигуряване на социалните плащания през 2023 г. за най-уязвимите групи, прилагане на повишената линия на бедност при социалните помощи и плащанията към хората с увреждания. За изказалите се дискусионна остава темата за минималната работна заплата във връзка с необходимостта от нейното увеличение и прилагането на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. В изказванията бе посочено, че повишаването на минималната работна заплата е необходимо в условията на висока инфлация, но следва да става в диалог между социалните партньори и по икономически сектори, по-високата минимална заплата допринася за увеличаване и на приходите от данъци и осигуровки и няма да ускори инфлацията. Народният представител Георги Гьоков изтъкна, че приемането на нов закон за държавния бюджет за 2023 г. би осигурило повече възможности за актуализиране на пенсиите и ръст на социалните плащания. От името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ народният представител Георги Георгиев не подкрепи предложения законопроект, тъй като в него не се предвижда нарастване на минималната работна заплата, мерки и финансови стимули за малкия и средния бизнес. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по труда, социалната и демографската политика с 12 гласа

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, уважаеми министри, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., № 48-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Александър Златанов, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) професор доктор Петко Салчев, госпожа Жени Начева, директор на дирекция „Финанси на общините“ в Министерството на финансите, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Жени Начева, която информира народните представители, че при липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет, основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите и предоставянето на трансфери нормативно се уреждат съгласно Разпоредбата на чл. 87 от Закона за публичните финанси. Беше посочено, че редица закони препращат към съответния годишен закон за държавния бюджет за определяне на размери и други показатели, свързани с плащания за физически и юридически лица. С оглед на създаване на предпоставки за осигуряване на финансирането и извършването на социални помощи и други плащания, размерите на които се определят с годишния закон за бюджета, с предлаганите разпоредби се цели постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите при прилагане на специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. Със Законопроекта се предлага запазване на определени условия и ред, специфични за отделни дейности, за които в специалните закони е регламентирано, че се определят ежегодно със Закона за бюджета на НЗОК. Запазва се размерът на задължителна здравноосигурителна вноска от 8%. Продължава се действието на разпоредбите по отношение разпределението и утвърждаването от НЗОК на здравноосигурителните плащания и обем здравни дейности за всяка районна здравноосигурителна каса за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ, както и продължаване прилагането на приетите по реда на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване механизми за 2022 г. по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия, които се заплащат от НЗОК. Предлагат се и разпоредби, които уреждат действието на националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности, като изрично се посочва, че НЗОК закупува медицинската и денталната помощ

Доктор Златанов представи становището на Министерството на здравеопазването, в което се изразява подкрепа за законодателната инициатива, като се предлага редакционна поправка в текста на Разпоредбата на § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта, с която ще се гарантира възможността за приемане на национални рамкови договори за

за приемане на националните рамкови договори, до края на 2022 г., включително относно обемите и цените на медицинските и денталните дейности, които следва да бъдат съобразени с бюджета на НЗОК за 2023 г. Професор Салчев информира народните представители, че Националната здравноосигурителна каса подкрепя разглежданите нормативни промени. Той уточни, че няма да има проблем до приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. да се извършват съответните плащания от страна на НЗОК, тъй като се продължават политиките от настоящата година и не е извършвана промяна в нормативната уредба от месец май до момента. Българският лекарски съюз подкрепя предлагания законопроект, но остро възразява срещу текста на предлаганата разпоредба на § 6, ал. 2, с която се предвижда националните рамкови договори за 2023 – 2025 г. да могат да бъдат приети след приемането на Закона за бюджета на Националната Беше подчертано, че националният рамков договор включва договарянето на цени и обеми на медицинските дейности, за което задължителна предпоставка е наличието на приет закон за бюджета на НЗОК за съответната година, за която се отнасят. Същевременно, процедурата по приемането на национален рамков договор в неговата специализирана текстова част, която не включва разчетите за цени и обеми на медицинските дейности, не е нормативно обвързана с наличието на приет закон за бюджета на НЗОК за съответната година. Представителят на Българския зъболекарски съюз изрази подкрепа за предлаганите нормативни промени и за редакционното предложение, представено от заместник-министъра на здравеопазването по отношение на текста на Разпоредбата на § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта. В становището на Българския фармацевтичен съюз се изразява безпокойство от липсата на Законопроект за бюджета на НЗОК за 2023 г., тъй като това ще доведе до невъзможност за преодоляване на натрупаните проблеми в областта на лекарствоснабдяването в страната и за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до лекарствена терапия. Отбелязва се, че с продължаване действието на разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., държавата прави отказ да уреди обществените отношения, свързани с достъпа на пациентите до лекарствени продукти, нови терапии и до качествена фармацевтична грижа в населени места без открита аптека или с открита една аптека. Подчерта се, че държавата няма да може да изпълни поетия ангажимент за поетапно и плавно въвеждане на увеличен размер на нормативно определеното по реда на чл. 24, от Закона за здравното осигуряване заплащане на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяко отчетено електронно предписание с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, с ниво на заплащане сто на сто. Също така, ще се възпрепятства достъпът на пациентите до нови терапии, като към момента има над 60 нови терапии, които са включени в Позитивния лекарствен списък, но които няма да бъдат реимбурсирани от НЗОК поради липсата на финансови средства по бюджета на НЗОК. По този начин България ще продължи да заема последните места по продължителност на времето за достъп до нови терапии и качествено здравеопазване. Няма да бъдат и нормативно уредени въпросите, свързани с осигуряването, регулирането и гарантирането на достъп до фармацевтични грижи и лекарствени продукти в населените места с неблагоприятни условия. Няма да има възможност и за създаване на правно основание за изготвяне и приемане на методика, уреждаща достъпа на населението до фармацевтични грижи и лекарствени продукти в населени места без нито една или с открита една аптека. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлагания законопроект и поставиха конкретни въпроси във връзка с увеличаването на възнагражденията на медицинските специалисти в болничната медицинска помощ, на цените на клиничните пътеки и на средствата за извънболнична медицинска помощ и за дентална помощ.

актуализирането на списъка с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, както и заплащането на нови лекарствени терапии и на храните за специални медицински цели парентерална употреба. Част от народните представители се обединиха около становището, че разглежданият законопроект трябва да бъде приет, защото това е най-правилният подход в настоящия момент. Отбеляза се, че няма законов механизъм, по който Народното събрание да задължи служебното правителство да внесе Законопроект за държавния бюджет и се подчерта, че противното би представлявало нарушение на разделението на властите, прокламирано в Конституцията на Република България. Те посочиха, че в настоящата политическа обстановка, национално отговорното решение е да се приеме предлаганият законопроект, за да се гарантира нормалното функциониране на държавата до сформирането на редовно правителство, което да предложи конкретни приоритети и цели, които да намерят отражение в Законопроект за държавния бюджет за 2023 г., съответно за бюджета на държавното обществено осигуряване и на НЗОК за 2023 г. Друга част от народните представители заявиха, че разглежданият законопроект следва да бъде отхвърлен, като по този начин ще се даде ясен знак на Министерския съвет, че е необходимо в Народното събрание да бъдат внесени Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. Отбеляза се, че в разпоредбите на Конституцията на Република България не се прави разграничение между редовно и служебно правителство и че действащият Министерски съвет има всички законови правомощия да предложи финансовата рамка на действащите бюджетни закони за 2022 г., а Народното събрание да прецени кои параметри следва да бъдат запазени и кои надградени спрямо възможностите на държавата. Поясни се, че българските граждани очакват политиците да решат належащите проблеми и да приемат важните за българското общество закони, независимо дали ще се състави правителство в рамките на мандата на това Народно събрание или не. Беше подчертано, че именно бюджетните закони за 2023 г. са най-съществени и необходими в настоящата ситуация, тъй като чрез тяхното приемане ще може да се повишат възнагражденията на медицинските специалисти в системата на здравеопазването, да се увеличат цените на клиничните пътеки, средствата за профилактика и превенция и за дентална помощ, да се осигури финансирането на нови лекарствени терапии и диетични храни за специални медицински цели и да се решат редица други актуални за сектора теми. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 10, без „против“, „въздържал се“ – 9, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република

Благодаря, господин Куленски. И Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – кой ще представи Доклада? Господин Алгафари, заповядайте. ДОКЛАДЧИК

внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Закона за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха госпожа Росица Спасова – началник-отдел в дирекция „Държавни разходи“, и госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Росица Спасова, която подчерта, че служебното правителство внася Закона за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., тъй като според вносителя за съставянето на бюджетната рамка за 2023 г. се изисква средносрочна перспектива, за да бъдат отразени приоритетите за развитие на политиките и формираните на основа цели на фискалната политика. Това би следвало да се определя от редовно правителство. В Законопроекта се предлага продължаване действието на плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2022 г. Министърът на младежта и спорта – госпожа Весела Лечева, изрази съгласие с мотивите, с които се внася Законопроектът. Тя подчерта, че в рамките на правомощията си като служебен министър на младежта и спорта на основание разпоредбите на Закона за публичните финанси и настоящия законопроект ще организира дейността на Министерството така, че да продължи да осъществява политиките в областта на младежта и спорта, заложени от предходните редовно избрани кабинети. Със заложените финансови параметри през периода ще бъдат обезпечени приоритетно програмите и дейностите, които влияят върху изпълнението на заложените цели, както и относно компенсация на очакваната годишна инфлация. В последвалата дискусия се оформиха две групи становища. Част от членовете на Комисията в лицето на народните представители господин Радостин Василев, госпожа Венеция Ангова, господин Иван Ченчев и госпожа Илина Мутафчиева изразиха резерви по внесеното предложение за удължаване на бюджета за 2022 г. и подчертаха необходимостта от Закон за бюджет на Република България за 2023 г. Като аргументи посочиха, че този бюджет не може да позволи на Министерството на младежта и спорта да направи нито една съществена реформа в сектора, която да се отрази на подобряване както за масовия спорт, така и за спорта за високи постижения, на капиталови разходи за инфраструктура и издръжката на спортните училища. Беше подчертано, че е налице само удължаване на дати и на разпоредби, които наистина са били добри за 2022 г., но не е отразена настоящата ситуация с инфлацията. Господин Ченчев подчерта, че спортът е един от най-недофинансираните сектори и че трябва да има предложен бюджет с конкретни мерки, които ще бъдат одобрени и от парламентарно представените сили. Друга част от народните представители, в лицето на господин Халил Летифов, господин Красен Кралев и госпожа Даниела Дашева подкрепиха така предложения законопроект единствено и само с аргументите, че в настоящата ситуация това е необходимото решение от гледна точка на това, че за съставяне на бюджетната рамка за 2023 г. се изисква перспектива за определяне на политики и приоритети и това би трябвало да е обект на едно редовно правителство. Друг риск е, че все още в Народното събрание битува духът на изборната риторика, което е изключително опасно от гледна точка на дефицита и дълга, които биха се заформили. Госпожа Дашева изрази притеснение, че запазването на бюджета на Министерството на младежта и спорта ще наложи федерации и клубове да съкратят своите тренировъчни състезателни дни, тъй като с този бюджет в новите условия, с инфлацията, те няма да могат да използват същите дни на подготовка така, както са ги ползвали през 2022 г. Принципно всички членове на Комисията се обединиха около тезата, че бюджетът на спорта винаги е бил твърде ощетен, особено съпоставяйки го с бюджетите на страните от Европейския съюз – той е в дъното на таблицата. Беше изразена надежда, че с едно редовно правителство тази тенденция може да бъде поправена със сериозна корекция, като едно от предложенията беше: бюджетът за спорт трябва да бъде 0,2% от брутния вътрешен продукт, което прави около 300 млн. лв., и ще бъде достатъчно, за да заработи системата с гарантирани средства за развитие на инфраструктура и за обезпечение на подготовката на състезателите. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване: „за“ – 7 гласа, „против“ – 1 и „въздържал се“ – 7 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Закона за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г.“ Благодаря, господин Алгафари. С това приключихме четенето на докладите. Уважаеми господин Премиер, уважаема госпожо Министър, господин Министър – ако искате от името на вносителя, но можете да се включите по всяко време на дискусията. Така че, ако нямате… Нека да завърша с уважаемите членове на Министерския съвет и Ви давам думата. Добре, благодаря Ви. Господин Сабрутев, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Председател, господин Министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Ставаме свидетели на това как служебният кабинет на президента Радев отказва да изпълни конституционните си задължения, да изготви и внесе в Народното събрание нов държавен бюджет за 2023 г. – бюджет, който да отговаря на новата макроикономическа и геополитическа обстановка; бюджет, който да продължи политиката на „Продължаваме Промяната“ по вдигане на доходите, на минималната работна заплата, пенсии, заплати на учители, лекари, медицински сестри, полицаи, военни и така нататък; политики за стимули за младите семейства; политики за преодоляване на множеството кризи и инфлацията, която обхвана цяла Европа, от високите цени на електроенергията, природния газ, горивата и естествено, войната в Украйна. Вместо да изготви нов държавен бюджет за 2023 г., служебният кабинет внесе Законопроект за продължаване действието на бюджета за 2022 г. Същото е в нарушение на Закона за публичните финанси, който ясно казва, че до 31 октомври Министерският съвет независимо дали е служебен, или е редовен трябва да внесе в Народното събрание за разглеждане Закон за държавния бюджет. Такъв няма внесен и до този момент. Вместо да изготви нов, адекватен държавен бюджет за следващата година, служебният кабинет избра да води пропагандна кампания. От Министерството на финансите гордо заявиха, че са изготвили три варианта на държавен бюджет, един от които имаше за цел, меко казано, да плаши хората с огромни дефицити. Оказа се обаче, че тези дефицити са административни, защото ясно се видя, че този Проект на държавен бюджет е грешно планиран и лежи върху грешна макрорамка. В него са заложени некоректни стойности на инфлацията, ръст на брутния вътрешен продукт, очакваните приходи, но и завишени разходи. И когато подцениш приходната част с 4 млрд. лв. и надцениш разходната с 10 млрд. лв., няма как да ти излезе сметката. На практика от Министерството на финансите ни казаха следното: „Ние прогнозираме спад на приходите, но за сметка на това планираме рязко да увеличим разходите“, и то не разходите за здравеопазване и образование, а тези за строителните фирми на, забележете, ГЕРБ и ДПС. Отказът на служебния кабинет да изготви нов, адекватен бюджет за 2023 г. независимо от множеството призиви от „Продължаваме Промяната“ и други парламентарно представени партии на практика означава следните неща: замразяване на доходите през следващата година – служебният кабинет фактически отказва да предложи на Народното събрание политики по повишаване на доходите. Явно за служебния кабинет на президента Радев доходите в България са достатъчно високи и няма необходимост те да бъдат повишавани. Явно, според тях, в условията на рекордна инфлация 2 милиона пенсионери и почти 1 милион души, работещи на минимална работна заплата, и сега живеят справедливо; явно, според тях, лекари, медицински сестри, учители, полицаи, военни не заслужават да получават по-справедливи доходи за техния труд. Вследствие на решението на служебния кабинет държавата няма да реализира и нови антикризисни мерки за хората и бизнеса с цел овладяване на рекордната инфлация и смекчаване ефектите от нея. Няма да има и допълнителни стимули за младите семейства – политика, която „Продължаваме Промяната“ силно застъпи по време на кабинета Петков. Липсата на адекватен държавен бюджет за следващата година ще има и негативен ефект върху Националноосигурителната каса, върху тяхното планиране и нормална ритмична работа, ще има негативен ефект върху работата на лечебните заведения и лечението на пациентите. От служебния кабинет чухме множество оправдания за това, че няма да изготвят нов държавен бюджет за следващата година. Едно от тях е, да се водят дългосрочни политики от служебен кабинет. Тук възниква въпросът: защо тогава служебното правителство провежда търг за сключване на, забележете, 10-годишен договор за доставка на природен газ? Дали това не е дългосрочна политика?! Видно е, че служебният кабинет не иска да се съобрази с Конституцията на Република България, няма и да спази Закона за публичните финанси. От „Продължаваме Промяната“ твърдо заявяваме, че няма да допуснем безхаберието на служебния кабинет да се отрази върху доходите и качеството на живот на хората. Ние ще работим за реализиране на 16-те политики, които ясно заявихме още по време на предизборната кампания – политики, осигуряващи сигурна, прогнозируема среда и конкурентоспособност на българския бизнес, политики по изпреварващо инфлацията повишаване на доходите, политики по подпомагане на младите семейства и уязвимите групи. Всичко това – без увеличение на данъците и с бюджетен дефицит до 3%. Благодаря.

(Продължаваме Промяната): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сабрутев, аз съм съгласен с някои от нещата, които казахте, и несъгласен с други, сега ще ги изложа. Съгласен съм с Вас, че служебният кабинет на президента Радев отказва да изготви работещ вариант на Закона за бюджета, приема да плаши на Закона за бюджета, приема да плаши хората с нереален дефицит, финансира предизборната кампания на Бойко Борисов, като засипа с държавни пари фирмите, които, знаем, че са теглени с чували пари от тях и така нататък, замрази доходите на най-бедните, замрази антикризисните мерки, лиши пенсионерите и младите семейства от помощи. Не съм съгласен, господин Сабрутев, с Вас: кой е виновен за това? Служебният кабинет не е виновен, защото те нямат думата. Истинският виновник за тежката зима, която предстои и заради липсата на адекватни мерки и адекватен Закон за държавния бюджет, е единствено и само господин Румен Радев. Той назначи служебния кабинет и той е човекът, който може да им поиска отговорност. Затова към българските граждани: скъпи български граждани, когато нямате пари да си платите лекарствата, сещайте се – господин Румен Радев! Когато не Ви стигнат парите да си платите парното тази зима, сещайте се кой е виновен – господин Румен Радев! Когато нямате пари да купите подарък на децата си тази Коледа,

Съвсем кратичко да добавя за предишния репликиращ. Кой създаде „Продължаваме Промяната“? Господин Румен Радев! Храни куче да те лае!

моята реплика ще е към Вас. Господин Таслаков не мисля да го отразявам, той е всеизвестен хуморист и реално в това му е силата – не в аргументите, а в начина да забавлява залата. Все пак всеки един от нас трябва да има някакви качества, за да е в тази зала – един на шут, а друг на някакъв експерт. Знаете ли, господин Митев, дори няма да тръгна в посоката да търся виновния, а искам да дискутирам какъв ще е ефектът за хората?! Хората няма да имат възможност да си вдигнат доходите. Няма да има възможност да се вдигне минималната работна заплата, а както казахме, почти 1 милион души живеят на минимална работна заплата, която е 710 лв. Това са горе-долу малко над 20 лв. на ден. Няма да има политики за младите семейства. Видяхте, че когато влязохме в управлението, това беше едно от ключовите неща, които направихме – младите хора. Истината е, че всичките тези действия на служебния кабинет – отказът да го изготвят и внесат в Народното събрание, да се съобразят с Конституцията на Република България, да се съобразят със законодателството,

Господин Председател, процедурата ми е към Вас и към Народното събрание, разбира се. Разглеждаме Законопроекта за продължаване на действието на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република всички български граждани, а пропуснахме да дадем възможност на всички български граждани да гледат дебатите днес в парламента. Затова правя предложение да бъде излъчван днешният дебат по първа точка – Законопроекта за

Благодаря, господин Председател. Правя процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ четене на Закона за оръжията и боеприпасите – да бъде удължен с три дни, тоест да стане 10 дни. Благодаря.

Удобно е да се атакува служебното правителство в момент, когато то прави всичко възможно, за да минимизира ефектите от кризите, в които завари страната на 2 август тази година. През месец август и месец септември, когато беше предизборната кампания на политическите партии за избори за Народно събрание, почти всички политически партии призоваваха служебното правителство да не внася Проект на закон за държавния бюджет на Република България, съответно Проект на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Много бърза трансформация след изборите, след като се видя, че до момента няма парламентарна консолидация, няма парламентарно обединение около това това Народното събрание да излъчи чрез фискалната политика, чрез бюджета на държавата политиките, които да следва в средносрочна перспектива, започна да пее друга песен – служебното правителство да внесе проекти на трите закона или Проект на закон за държавния бюджет на Република България, Проект на закон на бюджета на държавното обществено осигуряване и съответно Проект на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. Това, което служебното правителство направи, прави в момента и ще продължи да прави дотогава, докато не бъде избрано от Народното събрание редовно правителство, е да гарантира спокойствието и сигурността на българските граждани. Български граждани, Вие няма да бъдете на студено и тъмно през тази зима, защото това го гарантира служебното правителство с договорите за доставки, които организира, прозрачни търгове за доставки на газ. Цената на газа беше намалена и българските потребители, както битовите, така и бизнесът, ползват най-евтиния газ в Европа. Това направи служебното правителство, а заварихме галопиращи цени със сделки, които нямаше как да бъдат проследени как са сключени, и със сделки, които гарантираха многократно нарастване на цените на природния газ за българските потребители. Продължихме политиката и за това да бъдат компенсирани небитовите потребители на електроенергия. Продължихме и това –българските граждани, които са с ниски доходи, да бъдат енергийно подпомогнати. Утре предстои да приемем още една нова Програма за това да гарантираме на българските граждани, че те ще бъдат подпомогнати от страна на служебното правителство със средства от бюджета, за да могат да се справят с отоплението и осветлението през зимните месеци. Така че освен заложените около 300 хиляди български граждани, които получават енергийно подпомагане, ние разширихме този кръг с над 60 – 70 хиляди български граждани. Така че обвиненията за това, че служебното правителство не прави нищо, са просто безпочвени и са един популизъм, който цели нещо друго, а основната задача, която има този парламент – да състави парламентарно мнозинство и да излъчи редовно правителство, което чрез Фискалната програма и чрез законите за бюджета да може да покаже на българските граждани кои са политиките, които ще следва, как ще ги защитава през галопиращите цени на инфлацията, как ще ги защитава от геополитическите рискове, които стоят пред страната, кои ще са политиките, които ще провежда по отношение на доходите, на социалното подпомагане и всичко, свързано с живота на българските граждани. Основната цел и основната задача на служебното правителство беше да разгледа и да решава проблемите, които стоят пред българските граждани. Е, с това се справихме и се справяме! Разбира се, не всички български граждани може да са получили и да са усетили тази подкрепа, но мнозинството от българските граждани знаят и са спокойни, че служебното правителство гарантира отопление, осветление, гарантира сигурност на държавата в ситуацията, която е създадена в Европа и в света. Правителството беше това, което за първи път с усилията и мерките, които приложи, понижи инфлацията. Служебното правителство беше това, което работи за понижение цените на горивата в България и те спаднаха. Служебното правителство беше това, което работи и по гарантиране на увеличението на доходите на българските граждани. Служебното правителство завари множество от кризи, които разрешава. И аз не мога да си позволя лукса от най-високата трибуна в държавата да слушам упреци към това, което е направило служебното правителство, защото служебното правителство разреши всички кризи и проблеми, които бяха заварени и създадени преди това. Не може да бъде обвинявано служебното правителство за неща, които не зависят от него, в рамките на два месеца или три месеца, защото кризите и ситуациите, в които завари държавата служебното правителство, бяха създадени преди него. Служебното правителство решава единствено и само създадените проблеми и проблемите на българските граждани за това те да живеят спокойно и сигурно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

господин Министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Господин Министър, между другото, напълно съм съгласен. Кризите, които бяха създадени от предходното правителство, от правителството на Промяната, Вие в момента се опитвате на тях да намерите някакви решения. Във връзка с бюджета на Националната здравноосигурителната каса ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че средствата, които бяха предвидени за COVID-19 в този бюджет, не бяха актуални, въобще не трябваше да има такива средства. 120 милиона в бюджета на Националната здравноосигурителна каса бяха заложени и оставени да стоят задържани там за нещо, което вече – и по думите на главния здравен инспектор, не съществува в България, тоест съществува, но не е под формата на пандемия. Има болест, но не и пандемия. Това означава, че тези средства в момента в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са абсолютно блокирани и не могат да се използват за никакви други дейности. По предложение на нас от ВЪЗРАЖДАНЕ с актуализацията на бюджета една малка част от тези средства бяха прехвърлени към увеличение на заплатите на персонала на Здравноосигурителната каса. Не знам дали си спомняте, имаше протести в тази посока. Хората не бяха получавали увеличение години наред и точно затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ направихме такова предложение. Бяхме направили предложение за увеличение с 12 милиона на този бюджет. За съжаление, правителството на Промяната оряза това наше предложение и се стигна до компромис от 2,1 милиона, които бяха взети точно от това перо – COVID-19, перо, което е блокирано. Там останаха 117,9 млн. лв. блокирани през 2022 г., за цялата 2022 г. Тези средства можеха да бъдат използвани за много други дейности – например оттам можеха също да се предвидят повече средства за болниците, за да могат да се увеличат пътеките съответно, за да могат да се увеличат работните заплати на медиците в тези болници.

Това предложение също беше орязано. Само 14 милиона бяха одобрени в крайна сметка и този фонд се увеличи от 37 на 51 милиона. За съжаление, този фонд отново не достига, отново от това перо COVID-19 може да се прехвърлят средства към

Нещо друго към бюджета за държавното обществено осигуряване. Там положението е следното: увеличението на пенсиите от 1 юли и от 1 октомври не удовлетвориха българските пенсионери. Причините са много. Ние тук от трибуната на Народното събрание и в Комисията многократно предупреждавахме, че няма да се получи този ефект, който тогава правителството на Промяната очакваше,

вместо да се направят съответните разчети и да се пренасочат средствата към пенсионерите, които имат най-много и най-голяма, остра нужда, тоест самото увеличение, което беше направено, не беше направено адекватно и правилно. Изхарчиха се страшно много пари и не беше изпълнено едно от най-големите обещания на правителството на Промяната – това да няма български пенсионери под прага на бедност. Това стана ясно и от въпрос, който ние зададохме наскоро към министър Лазаров – министъра на труда и социалната политика в момента, че в момента – към днешна дата, има около 300 хиляди пенсионери под прага на бедността стария праг на бедност, от 413 лв. И от 2023 г. ще има 650 хиляди пенсионери под прага на бедност с новия праг заради инфлацията, която правителството на Промяната причини от над 20%. Точно така, господин Петков. Не се учудвайте. Вие сте виновен за това. Също така ние многократно говорихме от тази трибуна, че увеличението на пенсиите трябва да върви ръка за ръка заедно с увеличение на минималната работна заплата. Тук в момента чух в предходно изказване, че правителството на Промяната, или „Продължаваме Промяната“ и БСП искат увеличение на работните заплати. Да, но точно Вие, да Ви кажа на Вас, защото министър Гьоков председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, многократно сме водили този разговор там, многократно казваме, че към 2023 г. не е необходимо увеличение на минималната работна заплата – това е факт, има го записано, и не само. Казваха, че това най-рано евентуално може да се случи през януари 2024-а. В момента обърнахте плочата. Защо? Защото Ви е удобно. Наистина, власт е, така че въпреки това ние многократно критикувахме, но подкрепяхме Вашите предложения, защото знаем, че голяма част от тях трябва да се случат. Минималната работна заплата определено трябва да бъде увеличена, но това трябва да се случи с адекватни икономически мерки към микро- и малкия бизнес поради една елементарна причина. За тях това е огромна тежест и тези малки предприятия, които крепят българския бизнес, няма да могат да устоят, ако постоянно вдигаме минималната работна заплата. Вие не направихте такива мерки,

че при увеличението на пенсиите, което Вие направихте, тъй като не заложихте увеличение на минималната работна заплата за 2023 г., това е една от причините да има дефицит като като цяло в бюджета. Почти четири милиарда дефицит заради това нещо, защото приходите в държавното обществено осигуряване няма откъде другаде да дойдат. Те идват от работни заплати, от това идват

Така че аз мога да добавя още много причини към това ние да се въздържим на този бюджет. Една от тях е

Знаете нашата позиция – ние искаме отлагане на приемането на еврото, и затова ще направим референдум в тази посока. Това го гарантираме на целия български народ и очакваме помощта на целия български народ в подкрепа на този референдум. Нещо друго много важно е, че „Продължаваме Промяната“, правителството на „Продължаваме Промяната“ въпреки изявите и желанието им да увеличат социалното подпомагане и пенсиите на хората не можаха да покажат откъде ще осигурят средствата за това. Ние многократно предупреждавахме, казвахме, че ако не се увеличи минималната работна заплата, няма откъде да дойдат тези средства и трябва да ги попълваме със заеми, и това се случи в момента. Това се случи в момента! Трябва да търсим средства. 10 милиарда трябва да покриваме. 10 милиарда! Част от тези 10 милиарда – 4 милиарда, са заради пенсионната реформа, която Вие направихте неадекватно и неправилно и беше изцяло политическо решение. Така че поради тези причини, които изброих, и много други, които мога още да кажа, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще се въздържим за този бюджет, защото той не е актуален към днешна дата, нито ще бъде актуален за 2023 г. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Георгиев! Слушахме Вашето изказване. Въпросът е, че почти нищо вярно не чух в него. Направи ми впечатление, разбира се, че поздравявате премиера Гълъб Донев, от една страна, не разбрах за какво го поздравявате, след като не е внесъл бюджет за 2023 г. и по този начин е нарушил закона. Всъщност в момента служебният кабинет е в нарушение на закона, който изисква до 31 октомври да бъде внесен бюджет за текущата година. Не удължаване на бюджета, а такъв Също така съм много изненадан от Вашите заявки едва ли не, че ще се грижите за малкия и средния бизнес. Кажете адекватно предложение, което сте направили, и не е било подкрепено, защото в Четиридесет и седмото народно събрание Вие винаги сте били опозиция на всичко, което сме предлагали, за малък и среден бизнес. Също така съм много изненадан, че всъщност Вие искате българските граждани да са бедни, пенсионерите да не получават това, което са заработили за 40 – 50 години стаж всъщност, а да продължаваме с модела на ГЕРБ – за Коледа и за Великден по 50 лв. За съжаление, кабинетът на Гълъб Донев сега

И не бъркайте пенсия за стаж и социална пенсия. Във Вашето изказване тотално сте объркали. Не знам дали правите разликата всъщност кога получаваш пенсия за стаж и кога е социална такава. В момента прагът на бедност е 505 лв. и със сигурност, ако оставим минималната работна заплата, това, което Вие искате от 710 лв., не знам дали знаете, а със сигурност не знаете, че това е брутна заплата. Всъщност чистото, което взимат работниците, е около 550 лв., което се доближава до прага на бедност. Минималната работна заплата трябва да бъде вдигната. Аз съм предприемач, давам заплата на 10 човека. Нямам човек, който да е близък до минималната работна заплата и почти повечето бизнеси са така, така че не е проблемът в малкия и средния бизнес, проблемът е, изненадвам се, че ВЪЗРАЖДАНЕ искате да оставите българските граждани бедни. Аз съм шокиран. Благодаря.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Георгиев, когато отправям реплики след изказване на Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ винаги ми е доста леко, тъй като обикновено Вашите изказвания се ограничават основно в политическа риторика и малко в риторика по същество. Тъй като много често под формата на реплики се правят и чисто политически изказвания, аз ще се въздържа да политиканствам в момента и ще задам един въпрос, който е под формата на реплика: имате ли информация колко случаи с откази за лечение в чужбина са издадени в България – от българската държава, поради липса на средства? Поради липса на средства, което би било добър довод да искаме увеличаването на средства за лечение на деца в чужбина. Защото, ако се окаже, че няма… Подсказвам Ви отговора, тъй като той изисква малко или много наличие на експертиза, която във Вашия случай е близка до няма да казвам цифрата.

двама човека, които казват неща, които, меко казано, не са истина, а са цинични, а пък първият въобще се изказа неподготвен. По отношение на неговото изказване за минималната работна заплата, аз не знам точно какъв предприемач е или някога е бил,

защото не се чу, господин Георгиев, когато говорим за минималната работна заплата и за това, с което неговата демагогия няма нищо общо – с реалността в бизнеса, че има цели области в нашата държава, в които бизнесът изнемогва и не може да плаща това, защото неговото правителство и на БСП не направи така, че малкият и средният бизнес да оживее. Напротив, той фалира и изчезна. Що се отнася до това, което каза коремният хирург и изключителен капацитет в областта на на здравеопазването – господин Тонев, само ще му кажа, че благодарение на тяхното правителство е това нещо с децата, които не оживяха, е точно заради високите критерии. Точно заради това си отидоха деца

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Господин Ананиев, за пореден път Вашето говорене на тази трибуна въобще не е подкрепено с никакви факти, а просто излизате само, за да говорите и хората да Ви видят, да видят колко голям капацитет сте. Не, не сте! Аз да Ви кажа: не, не сте и поради простата причина... Фактите говорят сами по себе си, господин Ананиев. Фактите са, че това, което Вие обещахте, не беше изпълнено – 300 хиляди пенсионери в момента са под прага на бедността,

Вие искате да ми кажете, че сте направили някаква невероятна политика?! Не, не сте направили такава политика към хората, защото, ако увеличавате средствата към хората, а в същото време им взимате от хляба – от насъщния, защото инфлацията в хранителните стоки приближи почти 40% Вие по този начин смачквате хората. Смачквате ги. Това са фактите. В магазина хората нямат покупателна способност. Това е големият проблем, който Вие причинихте на държавата ни. Господин Тонев,

почти нищо не подкрепихте, да не кажа нищо. Почти нищо. А малкото предложения за социална политика, които направихме, не ги подкрепихте, въпреки че нямаше да струва почти нищо на бюджета, така че не ми говорете Вие какво сте правили през тези години. Благодаря

процедура за лично обяснение. Няма да коментирам обърканото изказване на господин Георгиев с неговите интерпретации и откровени неистини, но няма как да пропусна момента, в който беше споменато моето име в качеството ми на министър на труда и социалната политика, с което той искаше да обясни, че аз съм бил против вдигането на минималната работна заплата и това било записано някъде. Господин Министър... (Смях Ами дай боже, само че пази боже за България, но това е друг въпрос. Господин Георгиев, ако ако намерите някъде мое изказване, в което да съм се противопоставил против увеличаването на минималната работна заплата, моля да го направите публично пред всички народни представители – и не само пред народните представители, а и пред българската общественост. Винаги съм бил за увеличаване на минималната работна заплата – ние я вдигнахме от 610 лв. на 710 лв.; ние подготвихме дебата и подготвихме механизма за автоматично увеличаване на минималната работна заплата, което само времето ни попречи да да приемем; ние сега сме внесли Законопроект за увеличаване на минималната работна заплата, който, за да не си го присвои ВЪЗРАЖДАНЕ към тях, защото чух, че много се борят за минималната работна заплата, ще помоля колегите от парламентарната група още следващата сряда, когато е първият ден на месеца и има предложения на групите, да го внесем като предложение на „БСП за България“, за да не си помисли някой, че ВЪЗРАЖДАНЕ много се грижи за българските граждани и предлага минималната работна заплата да се вдигне. Защото от Вашето изказване, където споменахте минимум 200 – 300 пъти „минимална работна заплата“, разбрах, че само ВЪЗРАЖДАНЕ се бори за нея, а не го бях чувал. Ще видим дали ще бъде подкрепена минималната работна заплата.

да спазваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и когато колега народен представител излезе за реплика, тя да бъде реплика по същество към изказващия се народен представител. Моля Ви да спирате други такива фонови изказвания, които са насочени към репликиращи изказването на народния представител, и по този начин да се опитваме да помагаме на другарче. Както видяхме, това нещо не се случи. Последно изречение към господин Георгиев, ако мога да му привлека вниманието: ако към неизхарчен бюджет от 190 милиона, добавим 14 милиона и те останат блокирани и не се използват за нищо е откровена грешка. Разбира се, не е задължително Вие да разбирате това нещо. Благодаря. (Ръкопляскания

господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Премиер и министри! Днес гледаме най-важния въпрос за държавата. Ние твърдим това от 17 октомври, когато за пръв път пред всички парламентарни групи поставихме разговаряме за параметрите на бюджета за 2023 г. и тогава казахме: „И да има, и да няма правителство, бюджет трябва да има. Не можем да оставим държавата в несигурност,

заедно с актуализираната прогнозна рамка. Тук не пише служебен или редовен Министерски съвет. Който и да е Министерски съвет е длъжен да внесе държавен бюджет в срок до 31 октомври. Това е първата ни констатация. Защо обаче това се случва? Вие твърдите, че сте заварили множество кризи, много лошо състояние от предишното правителство, а в същото време предлагате да се удължи бюджетът на предишното правителство. Първо противоречие. Второ, твърдите, че не сме предвидили там инфлация, доходи и така нататък – в предишното правителство. Обръщам се към министрите зад Вас: господин Лазаров – министър на труда, госпожо Велкова – министър на финансите, Вие не бяхте ли заместник-министри в това лошо правителство, което Ви е оставило множество кризи?! Госпожо Велкова, Вие не ни ли убеждавахте на Министерски съвет, че бюджетът, приет от предишното, е най-добрият и няма никакъв риск за финансовите показатели на страната?! Какво става днес? Защо е тази метаморфоза? Разликата е, че в единия случай бяхте заместник-министър в редовно правителство, а сега министър в служебното. Надявам се, че няма разлика в професионализма Ви и в това, което твърдите в единия случай и в другия? Служебният кабинет казва, че не може да подготви проект на бюджет, защото не може да прави дългосрочни политики, само че в самия закон, който ни внася, за удължаване на стария бюджет пише друго. В мотивите видях третото противоречие в думите и действията на служебния кабинет на президента Радев. Не знам, колеги, дали всички сте чели мотивите, но тук пише, че служебният кабинет е разработил два проекта на бюджет за 2023 г. – не удължаване на стария, а два възможни проекта за нов бюджет. Тук са си го признали и казват, че не ги внасят, защото: „Първият проект е политически и обществено неприемлив в настоящата икономическа реалност, поради факта, че наслагва структурни дисбаланси в отделните сектори и води до…“ и така нататък. Първо признание: страх ни е и не искаме да понесем отговорност да внесем бюджет, в който би имало висок дефицит и повишаване на дълга. Това ни казва служебният кабинет. Вторият вариант, който те сами са направили и сами си го отхвърлят, също е неприемлив: „Тъй като промените на политиките и допусканията, с които да се балансира бюджетът до нужните нива, не могат да бъдат отнесени към определено политическо мнозинство в парламента.“ Ето, сега тук е най-важният въпрос. Господин Министър-председател, в случая господин Донев, но то се отнася за всеки министър-председател, Вие не можете да поставяте условия на Народното събрание и на депутатите, които и да са те, в което и да е Народно събрание. Така пише в Конституцията на Република България. Народното събрание контролира Вас, а не Вие нас. И да казвате пред целия български народ „ще Ви замразим доходите“ в тази инфлация, защото народните представители не могат да съставят мнозинство, е не просто нарушаване на Конституцията, а обида към институциите и към българския народ, когото подценявате. Множество пъти Ви казах – изпълнете Закона и внесете бюджет, и след това ни оставете ние депутатите да си свършим работата, а не ни давайте акъл и не нарушавайте правилата в страната само защото тук нямало мнозинство. Не за пръв път ще се приеме бюджет без очертаващо се мнозинство. Следващото противоречие в думите и действията на служебния кабинет: „Не можем да правим дългосрочни политики, включително и по доходите, и затова не предлагаме увеличаване на заплати, на пенсии, на майчинство, на детски надбавки.“ А можете да да подписвате договори и да финансирате закупуване на 10 самолета за 2030 г. 2030 г. по-близо ли е, отколкото 2023 г.? Тя по-краткосрочна политика ли е от дългосрочната 2023 г., за да увеличим заплатата на 500 хиляди работещи бедни? Вчера сте спрели 20 милиона за хеликоптери за здраве, за да спасяваме човешки животи – 20 милиона, а се готвите да преведете 120 за новите самолети за 2030 г. Кое е по-краткосрочно и по-дългосрочно? Пада Ви и тази опорка, че не можете да правите дългосрочни политики. Правите ги, но според интересите. Чии? Вие ще кажете. Ние държим на интересите на българския народ и затова вече се обръщам към народните представители. Уважаеми народни представители! Ние сме изложени на изпитание, не те. Те са временни, може би малко остава и служебният кабинет приключва. Сега предизвикателството е пред нас. Много пъти се обръщахме към Вас – нека да подготвим един пакет от предложения между първо и второ четене на този закон, един пакет умен, един пакет умерен, с който да не нарушаваме финансовата дисциплина, да не поставяме под риск българската държава, икономически и финансово, но и да помогнем на хората през тази зима. Все още няма такъв обаче. Затова днес отново се обръщаме към Вас. Време е да отговорим на това предизвикателство, че Народното събрание не е институцията, която решава въпросите на хората, че ние сме тук събрани хора, които не можем да се разберем дори и по минималния стандарт на живот. Предизвикваме Ви отново на този разговор, защото твърдението, че между първо и второ четене на този закон не могат да се правят предложения, не е вярно. Самият служебен кабинет в Преходните и заключителните разпоредби на този закон е внесло предложение за промени в Закона за доходите на физическите лица, в Закона за социалните услуги, в Закона за радиото и телевизията. Защо ние да не предложим промени в Закона за социалното осигуряване и да повишим майчинството за втората година? Защо ние да не предложим увеличаване на минималната заплата на 850 лв., за което знам, че тук имаше съгласие? Можем. Въпрос на разум е и на разговори между нас в този промеждутък между първо и второ четене. И, уважаеми служебни министри, уважаеми господин Премиер! Оставете народните представители да решим как да осигурим икономиката, държавата и хората през зимата. Между първо и второ четене да се обединим, и към Вас, колеги от „Продължаваме Промяната“, които продължавате и днес да се кичите със социалните постижения на редовното правителство. Като искате социална политика, вземете поне внесете един такъв закон. Внесли сте 10 и от тях един се отнася за преизчисляване на пенсиите от 1 юли с ръста на инфлацията. Къде Ви е минималната работна заплата, къде са Ви понятията „енергийна бедност“ и „помощ на енергийно бедни хора“, къде е увеличението на майчинството, а безплатните учебници и лекарства за деца, за които имахме съгласие в предишното правителство, къде са Ви? Не може на думи да говорите постоянно за социална политика, а де факто да няма нищо. внесохме 11 социални закона – увеличаване на майчинството, безплатни детски градини, безплатни лекарства и учебници, преизчисляване на пенсии, минимална заплата – увеличение, понятие „енергийна бедност“. Те са факт. Намират се в Деловодството, приемат се в комисии. Дайте нещо, не само приказки. И нека да се обединим около разумно решение. Апелираме думите да се превърнат в дела. Имаме голяма задача – да отговорим на предизвикателството на служебния кабинет, че Народното събрание е мястото, където се взимат решенията за България и за българския народ. От нас зависи това дали ще се случи, или ще продължим в този улей на обезсмисляне на парламентарната демокрация и идване на нещо друго.

Казвате, че удължаването на бюджета не е правилно, но всъщност Вашите депутати в Комисията го подкрепиха. Всъщност вместо, казвате, Народното събрание решава, вместо всички парламентарни сили да се обединим и да изискаме от премиера Гълъб Донев да внесе бюджет, както е по закон, Вие подкрепихте това удължаване да продължава в комисия, за да стигне дотук. И не да търсим възможности между четенията да предлагаме нещо. Има си закон. Защо с подкрепата на това удължаване ние даваме изход да не се спази законът? Какво Народно събрание сме?

Така че всеки нека да вкара своето предложение и да видим това, което ще бъде подкрепено. Много е важно това, което казахте, че само на думи се работи. Защо се обръщате към „Продължаваме Промяната“? Вие всичките Ви действия са в коалиция с ГЕРБ и ДПС, обърнете се към тях. Поискайте подкрепа за Вашите политики към тях. Изборът на господин Рашидов беше с тях, удължаването на бюджета минава през тях, всичките неща, които са, минават през това. Защо се обръщате към нас? (Шум и реплики.) Ние това, което сме заявили, ще бъде входирано, така че нека да гледаме действията, а не само думите на това, което се случва. Благодаря.

Господин Ананиев, „ще го входираме“ на 29 ноември го казвате, а изборите бяха на 2 октомври. Доста дълго време да чакаме да входирате минималната работна заплата, обявявана толкова пъти във всякакви публични дискусии и изказвания. Ами, чакаме Ви, входирайте я, въпреки че този законопроект, по предложение на БСП, вече се движи в комисиите. Защо се обръщам към „Продължаваме Промяната“, а не към ГЕРБ? Защото ГЕРБ не са обещавали да има безплатни учебници и лекарства за деца. Защото ГЕРБ не са обещавали да има преизчисляване на пенсиите. Вие сте го обещавали и ние. Е, ние сме си го изпълнили. Законите са в комисиите, а Вие тепърва ще го входирате. Затова се обръщам към Вас. И защото през цялото време се кичите със социалните постижения на предишния кабинет. Дайте тогава, продължете и в сегашния парламент продължете и в сегашния парламент да се убедим, че това не са само думи. Месец и половина-два месеца по-късно, нищо, само приказки. Знаем цялата Ви опорка как гласуваме с ГЕРБ и ДПС хартиена бюлетина,

Нали така ги наричате ежедневно, но иначе гласувате с тях оръжия за Украйна и това не Ви е проблем! Проблем Ви е хартиената бюлетина. Само че, уважаеми народни представители от „Продължаваме Промяната“, даже и „Демократична България“, днес се решава съдбата на милиони българи тук с това решение за бюджет. Не виждам тълпи от протестиращи депутати на „Продължаваме Промяната“ пред трибуната да блокират Гълъб Донев, докато не внесе бюджет. Хайде, елате, блокирайте трибуната и да не го пускаме, докато не внесе бюджет, след като това е най-важното. Такива сцени видяхме по други поводи, които едва ли са най-важните. И сега да обясня на уважаемите български граждани защо БСП подкрепя продължаването на стария бюджет 2022 за 2023 г., въпреки че е против това. Уважаеми български граждани, никой освен Министерският съвет в България, не може да внесе бюджет в парламента. Ние, народните представители, не можем по Конституция и по закони. Подкрепяме това неправилно предложение на Министерския съвет, за да тръгне процесът за приемане на бюджет и за да можем между първо и второ четене да си внесем цялата социална подкрепа. Ако отхвърлим предложението на служебния кабинет, нямаме никаква възможност да приемем какъвто и да е бюджет, както и БСП да си направим нашите предложения по социалната политика. Ето затова сме в ситуация да подкрепим нещо, което не одобряваме, за да имаме ход между първо и второ четене да го направим такова, че то да гарантира стабилност на страната, спокойствие на българските граждани и просперитет за българската икономика.

господин Председател, уважаеми госпожи и господа служебни министри, уважаеми колеги! Всички искаме, разходите се увеличават, не само като политици, но и като хора искаме да има по-високи пенсии, по-високи социални плащания, като граждани искаме да има повече средства за образование, здравеопазване и всички публични услуги. Въпросът е дали предлагаме тези доходи да растат реално, или измамно. Ние смятаме, че трябва да имаме устойчиво нарастване на социалните разходи и на социалните плащания. Какво значи устойчиво нарастване? Устойчиво означава съобразено с брутния вътрешен продукт реално, а не съпроводено с инфлация при намалена покупателна способност. За първи път от 25 години ние имаме намаление на покупателната способност. За първи път от 25 години доходите средно нараснаха по-малко, отколкото е инфлацията. И това е измамническата политика – политика, която ни която ни предлагате като на телефонни измамници – обаждат Ви се да кажат, че имате да вземате нещо, но всъщност Ви ограбват. Това, което направихте Вие, е да стимулирате инфлацията. Стимулирахте я с посреднически схеми, с фискалната си политика я стимулирахте, с договорките за горивата и доведохте до това обедняване за първи път от 25 години. Нещо повече, Вие намалихте не само доходите, ами намалихте и спестяванията – това Ви е най-големият грях като хора, управляващи публичните финанси. Впрочем да Ви напомня кога бяха най-високи пенсиите. Най високи пенсиите бяха 1996 г. и Вие всички вкупом искате да ни върнете в 1996 г. с бюджетната си политика. Факт е, че в момента разходите изпреварват с две години брутния вътрешен продукт от гледна точка на устойчивите публични финанси. Поздравявам служебното правителство за решението му да не внася бюджет, защото това означава да го остави на колективния бюджетен разум. Няма колективен разум, още по-малко бюджетен разум, а в някои политически сили няма никакъв разум! Затова конституционалистите са дали инициативата на Министерския съвет, защото при нормална ситуация имаме управляващо мнозинство, което избира финансов министър, който се ползва с подкрепата на това управляващо мнозинство, и той носи отговорност за фискалната стабилност. Този финансов министър връзва всички политики и всички потребности в една бюджетна рамка, съблюдава бюджетната благоразумност. Сега при внасянето на такъв законопроект означава ние да оставим тази благоразумност на колективния бюджетен разум. Както видяхме при последните две актуализации, този колективен бюджетен разум или го няма, или е в някаква ограничена степен. Вие казахте, казахте, че брутният вътрешен продукт е подценен, а разходите са надценени. Това, което предлагате Вие, всъщност е фантасмагория – 30 милиарда ръст на брутния вътрешен продукт!

Първо, тазгодишните разходи не са при 150 милиарда, те са смятани при 159 – 160 милиарда брутен вътрешен продукт. Ами ако имаме стагнация, а инфлацията намалее? Ние няма да имаме и 10 милиарда ръст на брутния вътрешен продукт! Много добре знаете, че няма да имаме 30 милиарда ръст на брутния вътрешен продукт. Това, което правите, е да натаманявате числата към Вашата политика. Най-добрата социална политика в момента е да се ограничи инфлацията и това е, което бързо трябва да се направи. В този смисъл онова, което направи служебното правителство с търговете за газа, е точно това – то ограничи инфлацията, защото основната част от инфлацията е в резултат на на енергоносителите. Най-добрата бюджетна политика е да се намалят и горивата – затова трябва да се приеме Законопроектът, който беше внесен. С лявопопулистки политики най-лесно се купуват избиратели, но това означава да фалираме държавата. Добре е да има малко разум – няма да останем без бюджет. Най късно пролетта ще има такъв бюджет, всички плащания могат да се увеличат от 1 юли. Впрочем тази година бяха увеличени от 1 април, имаше увеличение от 1 септември.